Изказвания? Няма. Поставям на гласуване предложението на комисията за създаването на нов § 8а. Гласували

Точка 4 отпада. Комисията не подкрепя предложението по точки 1, 2 и 5 и го подкрепя по принцип в останалата му част. Предложение на Христо Бисеров, Митхат Метин и Четин Казак. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Петър Хлебаров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители:

Комисията не подкрепя текста на вносителя по т. 3, подкрепя го по принцип в останалата част и предлага следната редакция на § 11, който става § 9: „§ 9. 9: „§ 9. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в т. 10 думата „кандидатите” се заменя с „кандидатските листи на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети до изборния ден”, а след думата „удостоверения” се поставя запетая и се добавя „в които се посочва номерът на избирателната секция, в която ще упражняват правата си в изборния ден”; б) създава се т. 10а: „10а. води регистър на застъпниците по кандидатски листи при изборите за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката

район (района) и го публикува на интернет страницата си;” ж) точка 17 се изменя така: „17. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите ксерокопие от подписания протокол с резултатите от гласуването в изборния район (района), подпечатано с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря;” з) създават се т. 20, 21, 22 и 23: излъчва заседанията си в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията, на която предварително обявява проект за дневния си ред; 21. поддържа интернет страница, в която публикува решенията си и протоколите от заседанията си; си; 22. сканира и публикува на интернет страницата си протоколите на секционните избирателни комисии не по-късно от 48 часа от края на изборния ден и ги изпраща в Централната избирателна комисия; 23. създава и поддържа електронен публичен регистър на жалбите, подадени до комисията и решенията по тях.” 2. В ал. 2, изречение първо думите „в деня на приемането им”се заменят с „незабавно” и накрая се добавя „и чрез публикуване на интернет страницата си ”. 3. Алинея 3 се изменя така: „(3) Решенията на районната избирателна комисия по ал. 1, т. 2, 3 и 10 могат да се обжалват в срок до три дни от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване. Решенията на районната избирателна комисия по ал. 1, т. 8 и 9, включително отказите за регистрация, могат да се обжалват в срок до три дни от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд

Изказвам се в подкрепа на текстовете. В духа на това, което беше договорено в комисията, имам една редакционна поправка. Защото ако искаме да има препис и от протоколите, които да имат доказателствена стойност, редно е всички страници да бъдат подписани и подпечатани. Още повече, че очевидно не става въпрос за много страници, защото тези протоколи на тези избори няма да бъдат от много страници – вероятно две страници.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, под формата на редакционна поправка искам да направя допълнение към същата т. 17, по която преди малко говори колегата Бисеров. Тя е свързана с това, че в реалността може да се случи ситуация, при която да е невъзможно да се използва копирна техника. Ние сме в хипотезата, когато всичко е наред. Предложението, което правя за РИК-овете е съотносимо и за общинските избирателни комисии и за секционните избирателни комисии – най-вече там е големият проблем. В дадения момент, когато се приключи избирателният процес в съответната комисия, може да се окаже, че няма електричество, че някой от апаратите е повреден и така нататък, и така нататък. Представете си

дефекти и повреди е изключително голяма. Предложението ми е да направим допълнение, че при липса на техническа възможност вместо ксерокопие се предоставя препис-извлечение, подпечатано и подписано по същия начин.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Наистина с цел конструктивност на дискусията може би няма смисъл предложенията, които сме правили и не са от най-съществено значение за изборните правила,

защото то наистина ще осигури възможност всяка една от политическите сили да разполага с надлежно заверени ксерокопия от гласуването в избирателните секции за целите на паралелното броене. Това, което господин което господин Георгиев предложи, също има своя разум, защото съществува възможност техниката, която ще бъде осигурявана от ЦИК – между другото те са се презастраховали в днешното си писмо, те са се презастраховали в днешното си писмо, че не всичко, което им е възложено като правомощия, евентуално ще могат да го реализират. Така че би следвало да има резервен вариант, който да гарантира, че политическите сили ще разполагат с копия от протоколите, респективно извлечения, от начина по който са гласували гражданите в избирателните секции. И двете ми предложения са изцяло в конструктивен дух и за целите на и за целите на възможността да бъде извършено паралелно броене на гласуването. Благодаря.

Или ако свършат протоколите, на които да правят преписите? Уважаеми колеги, това е много опасно като изключение, защото би могло да се превърне и ще бъде превърнато в правило. Надълго и нашироко обсъждахме и поради това постигнахме консенсус, че правенето на 20-30 преписа на ръка дава възможност да се допускат грешки в добрия случай нормално е хората, след като са уморени и са броили цяла вечер. А в лошия случай, което нас ни притеснява, злонамерено да бъдат преправени цифри. Една тройка веднага ще стане на осмица, една шестица на друга цифра и така нататък. Поради това

Няма. Преминаваме към гласуване. Първо, подлагам на гласуване предложението на народния представител Яне Янев в неподкрепената от комисията част.

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Яне Янев в неподкрепената от комисията част.

на гласуване направеното в залата предложение от народния представител Христо Бисеров

и след това да продължи изречението „с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря”. Подлагам на гласуване предложението

след края на изречението да се добави „при липса на техническа възможност вместо ксерокопие, се предоставя препис-извлечение, подпечатан и подписан по същия начин”. Гласували

Правната комисия и на мнозинството. Затова съвсем съзнателно ограничаваме част от изказванията по текстове, които считаме за важни, но не са възлови за честността на изборния процес. Темата за ръководството на избирателните комисии за нас е изключително важна, както и възможността опозицията да има свои представители във всички ръководства на всички избирателни комисии. Впрочем, тъй като позоваванията на ОССЕ от тази трибуна вървят с пълна сила да подчертая, че това е едно от основните изисквания на ОССЕ и възможност на опозицията за участие в ръководството на избирателните комисии на всички нива, което означава във всички комисии.

Предложението е председателят, заместник-председателят и секретарят на избирателните комисии да бъдат от различни политически сили, което практически осигурява тази възможност. Признавам, че дефинирането на това: „Що е опозиционна партия?” се оказа практически невъзможно в рамките на търсения консенсус между парламентарно представените политически партии. Не че по принцип е невъзможно, но това е стъпка, която би решила този Текстът формално се отнася до ръководството на общинските избирателни комисии, но това е най-важно и най-съществено на фазата на секционните избирателни комисии, избирателни комисии, което гласуване ще бъде в следващите текстове. Тъй като формално няма такова предложение в допълнителния доклад, най-вероятно няма да ми няма да ми бъде дадена изобщо възможност да го обосновавам. Това пък беше целта на консултациите – да се търси консенсус там, където текстовете на промените не го осигуряват по принципно важни за честността на изборите въпроси. Този е един от тях.

отиваме в основния доклад

отпада. 2. Буква „б” на точка 1 отпада и букви „в” и „г” стават съответно букви „б” и „в”. 5. Точка 4 отпада. Комисията не подкрепя предложението по т. 1, 2 и 5 и го подкрепя по принцип в останалата част. Предложение на народните представители Христо Бисеров, Митхат Метин и Четин Казак: В § 12 се добавя следния текст: В чл. 33, ал. 2 след думите „се помещава” се поставя запетая и се добавя „и чрез публикуване на интернет страницата на общината”.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Петър Хлебаров: Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители: а) подбуква „вв” т. 30. произнася се по жалби за нарушения на изборния процес, подадени от застъпници, наблюдатели и други участници в изборите.”; б) точка 3 се изменя така: „3. В ал. 3 думите „не подлежи на обжалване” се заменят с „подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл.26, ал. 8”.” Комисията не подкрепя предложението

б) в точка 13 думата „разглежда” се заменя с „е длъжна да разглежда всички”; в) в т. 19 думата „кандидатите за общински съветници и кметове” се заменят с „кандидатските листи за общински съветници и кметове на политическите партии, коалициите от партии и инициативните комитети до изборния ден”, а след думата „удостоверения” се поставя запетая и се добавя „в които се посочва номера на избирателната секция, в която ще упражняват правата си в изборния ден”; ден”; г) създава се т. 19а: „19а. води регистър на застъпниците по кандидатски листи при изборите за общински съветници и кметове, който публикува на интернет страницата

се т. 21а: „21а. в срока по т. 21 сканира и изпраща в Централната избирателна комисия протоколите си за избор на общински съветници, кмет на общината и кметството и ги публикува на интернет страницата си;” ж) точка 22 се изменя така: печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря;” з) създават се т. 28, 29 и 30: „28. поддържа интернет страница, в която публикува решенията си и протоколите от заседанията си; си; 29. сканира и публикува на интернет страницата си протоколите на секционните избирателни комисии не по-късно от 48 часа от края на изборния ден и ги изпраща в Централната избирателна комисия;

след думите „общинската избирателна комисия” се добавя „с изключение на тези по изречение второ” и се създава изречение второ: „Решенията на общинската избирателна комисия по ал. 1, т. 14, 15 и 16, включително отказите за регистрация, могат да се обжалват в срок до три дни от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.” 4. Създава се ал. 4: „(4) При обжалване на решенията на общинската избирателна комисия

с оглед на това предложение, което направи господин Бисеров в предходния текст за чл. 29. В т. 17 тук, в т. 22, както и в други текстове по-нататък в доклада, трябва да направим същото предложение,

Ние приемаме, че досегашната възможност по двама застъпници прекалено разширява възможността за използване на фигурата на застъпника за купуване на гласове. Затова приемаме, мисля, че по този въпрос има съгласие, да е по един застъпник на секция. Това е условна мяра. Второ, мисля, че всички сме съгласни, че трябва да има регистър на тези застъпници и удостоверенията.

може да не е необходимо и един застъпник да може, особено за по-малките партии, да представлява кандидатската листа в две или три секции, които са в едно училище, както обикновено се провеждат изборите. Един застъпник може да контролира две или три секции, да представлява кандидатската листа в три секции. От текста, който въвеждаме, излиза, пак обръщам внимание на малките партии, че във всичките 12 500 секции трябва да могат да регистрират един застъпник, чийто права са ограничени в съседната секция, която е в съседната врата. Тоест той може да сигнализира за нарушения в едната секция, а няма да може да сигнализира за съседната, защото ще кажат, че тук има друг регистриран. Смятам за неудачно един такъв тип закрепостяване. Още повече, че като отворим 101, виждаме какви са функциите на застъпниците като фигура в изборния процес: „Застъпниците подпомагат кандидата, представляват неговите интереси пред държавните органи, обществените организации и избирателните комисии”. Избирателните комисии! Не пред избирателната комисия, за която той е закрепостен. Смисълът е, че застъпникът е фигура в изборния процес, която, когато види, че има някакви нарушения в една, втора или трета комисия, навсякъде тя да има тази компетентност, която смятам, че ако приемем текста да е закрепостен само към една комисия, ще ограничим правата и смисъла на тази фигура по Изборния кодекс. Да не говорим, че такъв тип ограничения не се въвеждат за другите участници, какъвто е представителят на политическа партия, наблюдателите и прочее. Пак обръщам внимание – на малките партии, това силно ще ги затрудни. Те практически ще имат секции, в които няма да могат да осигурят, а няма никаква пречка, когато на едно място има четири, пет секции и един застъпник да покрие и тези секции. Така че предлагам, пак казвам: да – регистър, да – намаляване броят им да бъде съответен на секциите в съответния избирателен район, не – закрепостяване. Това са моите аргументите и предполагам, че ще има разбиране по този въпрос. Благодаря.

закрепостяване на застъпниците по никакъв начин не кореспондира с техните права, които имат по Изборния закон. Искам да подчертая това противоречие, когато ги закрепостиш. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Миков! Принципно постигнахме много отдавна съгласие по това да ограничим наистина, не само проформа, възможността да се купуват гласове, като се използуват застъпниците и представителите, пълномощниците на партия. Подходихме принципно и създадохме ограничение за всички фигури – и за застъпника, и за представителя на партия, и за наблюдателя, да не може да присъства повече от един в секция и дотук нямаме разминаване. По отношение на въпросните удостоверения, в които вече ще се изписва за регистрацията на застъпниците, номера на секцията. Ако искаме наистина да ограничим и да премахнем изобщо възможността за купуване, минавайки в една секция за деня десет застъпници и водейки своите десет или човека, които са агитирали, за да гласуват и отчитайки им се вътре, ние трябва да направим тази стъпка. Това е последната стъпка, която трябва да сме готови всички политически партии да направим, и представителите на Вашата парламентарна група на всички обсъждания, в продължение на повече от три месеца, в комисията подкрепяха тези текстове. Обръщам внимание на още нещо. Кодексът не създава различни правила за малки и големи партии. За всички партии правилата са еднакви. Ако една малка партия иска да участва, не знам какво значи „малка” по Вашия стандарт, на национални избори и иска да има кандидатски избори във всичките 31 избирателни района, ако говорим за парламентарни избори, тя трябва да си осигури застъпници, представители на партия и всичко, което има възможност по Изборния кодекс. Ако участва на национални парламентарни избори, но иска да има листи само в няколко избирателни района, тогава не ни трябват 12 хиляди 12 хиляди застъпници във всички секции, а трябват само в тези един, два или три района, където издигат листи. Затова тук няма текст и няма аргумент, че по някакъв начин ще ограничим и ще затрудним участието на малки, средни или не знам какви партии в изборния процес. Това е норма, която ограничава възможността за контролиран вот при застъпниците и в това няма нищо притеснително, и трябва да бъде подкрепено от всички.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Част от неуважението към парламента е от това, че не се казват нещата такива, каквито са с истинските им имена. Въпросът за контролирания вот не е във фигурата, в качеството на застъпника, а че тези, които трябва да осигурят да няма контролиран вот, като тръгнеш от прокуратурата, МВР, членовете на избирателните комисии, медиите не си вършат работата. Не можеш да ограничаваш права, дадени на застъпника да представлява интересите на тези, на които е застъпник пред комисиите, пред държавните органи, пред обществеността да агитира за своята листа, само заради това че тази фигура се използва спекулативно. Купувачи на гласа могат и да не бъдат застъпници, могат да бъдат барони, могат да бъдат бизнесмени, могат да бъдат обикновени разбойници, играчи, всякакви, а ние ограничаваме една легална фигура, на която целта й не е да е купувач на гласове, а да застъпва, да представлява интересите. Така е от 100 години. Това не е измислено преди 20 години, така е в цяла Европа. Ние казваме, че по презумпция застъпникът е разбойник – купувач на гласове. Така излиза от това, което преди малко Вие казахте, и затова трябва да го ограничим да купува гласове само в една секция. Така излиза! А не, че застъпникът е човек, който представлява интересите на кандидатската листа пред общественост, пред граждани, пред избирателни комисии, забележете, тоест може да си упражнява правата, хем представлява, но може само в тази секция, в съседната – не може. В крайна сметка за какво става въпрос? Става въпрос за контрол върху движението на застъпниците в изборния ден, чрез тяхното закрепостяване към секциите. Какво пречи един застъпник от една секция, когато в съседната няма застъпник или е отишъл някъде, той да изпълни тази функция от името на кандидатската листа?

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Спорът наистина стана интересен по отношение на функциите на застъпниците в предстоящите парламентарни избори и възможностите за контролиране на вота. Макар и без особени изгледи аргументите ни да бъдат чути, ще кажа следното: да, ограничава се възможността на застъпниците да контролират избирателите, но се разширяват възможностите да бъдат контролирани самите застъпници. Това се получава след измененията в изборните правила. Забележете, че застъпниците вече ще бъдат закрепостени към секции и на интернет страницата на съответната избирателна комисия ще бъдат обявени предварително имената на застъпниците на всяка политическа сила по секции. Тоест тези, които искат да организират подмяната на вота и шмекериите в СИК-овете, ще бъдат максимално улеснени с предоставянето на тези данни. Така се създават възможности да бъдат натискани самите застъпници с предоставяне на данните публично на недобросъвестни лица. Казвам това, изхождайки от последните практики, които бяха установени на референдума. В Пловдивско и в Пазарджик няколко дни преди провеждането на референдума официално МВР е изискало пълните данни на членовете на секционните избирателни комисии и районните районните избирателни комисии са предоставили на МВР данните на СИК-овете. Знаете ли какво е последващото действие? В последния момент част от членовете на СИК-овете се отказват да участват в референдума. Това се случва. Сега ние правим следващата стъпка – обявяваме застъпниците на всяка партия, при това услужливо кой застъпник в коя секция ще бъде, така че възможностите за натиск, не казвам само на управляващите, на всякакви недобросъвестни лица, които искат да манипулират какво какво се случва в секционните избирателни комисии, се увеличават. Всеки, който иска да разполага с тази информация, разполага. Аз правя едно формално предложение, което, разбира се, в атмосферата на тази зала няма да бъде прието, а то е да отпадне втората част от изречението в чл. 19а, а именно: „който публикува на интернет страницата”. Не че това кардинално ще реши проблема, но поне няма да улесняваме тези, които искат да разполагат с пълна информация предварително кои са застъпниците, на кои политически партии и в кои секции. Реплики? Няма. Други желаещи за изказвания? Господин Лазаров.

Преди може би половин, един час тук дебатирахме и беше отстоявано достатъчно дълго, шумно и по медиите предложенията и исканията на колегите от тази страна, всички решения на избирателната комисия да бъдат обжалвани. Правилно, ние го приехме. Хайде сега, обяснете ми това, което преди малко чухме, че видите ли, застъпниците щели предварително да бъдат ясни, известни, не знам си какво, не знам си защо, те по Вашето настояване също са известни, защото решенията на тези избирателни комисии се публикуват в интернет страницата и те са публични. Извинявайте, но Вие вече наистина се чудите откъде, какво да докарате, какви доводи да измислите, само и само да ни вкарате в някакви параноични странни ситуации. От друга страна, Вие може и да обжалвате тези решения за назначаване на застъпници. Те са си ясни, поради това че има решение на съответната избирателна комисия, която назначава тези застъпници. Просто тук не приписвайте вини там, където ги няма, и не търсете под вола теле, както се казва.

наистина вотът става контролиран и чрез застъпниците и естествено в 100 секции в един град тези застъпници ще се съсредоточат в 10-15 секции, които са интересни, там ще се сменят. Всеки застъпник си води неговите 10 15-20 човека, отчита ги, плащат, разплащат се, следващият – в тези 10 секции. В другите секции може изобщо да не стъпи застъпник или просто да мине и да замине формално. Ето затова го правим. Това е една от мерките наистина против контролирания вот. От друга страна, има си представители на политически партии. Да, те също имат право да бъдат в секция. В секциите имат право да присъстват всички участници, кандидатите. и гласувахме тук текста за наблюдателите, уважаеми колеги. Във всяка една секция може да има наблюдател – не повече от един, но от различните неправителствени организации. Може да се случи в секция да бъдат двама-трима-пет души наблюдатели.

Идеята на текста е наистина да ограничим максимално контролирания вот. Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Лазаров, първо да сме наясно, че не районните комисии назначават застъпниците. Тяхната функция е единствено да ги регистрира. Застъпникът има отношения с кандидатската листа, той няма никакви отношения с районната комисия, освен да го регистрира като представен. Но във Вашето изказване прозвуча нещо друго на няколко пъти. Вие не искате, а всъщност потвърждавате това, което и аз казах – че застъпникът не представлява кандидатите и кандидатските листи пред комисиите, пред обществеността и пред гражданите, а е един обикновен купувач на гласове. Това, И, като го сложите само на една секция, той ще може да купува гласове само за една секция. Тоест, едва ли не с това изказване Вие това казвате – ние искаме да „ограничим”, а не да премахнем, забележете, а да ограничим и подредим, записани под строй, по секции застъпници, всеки от които купува само в тази секция. Може ли да се прави закон с такова мислене, което аз смятам, че е извратено? Може пък да има застъпници, които не са купувачи на гласове, може да има застъпници, които участват, защото смятат, че тази листа е добрата!

ако приемете този текст, всички ще смятат, че Вие искате само да подредите и наистина да ограничите, да не може във всички секции. За мен застъпникът не е купувач на гласове, затова смятам,

Този спор водихме още преди да прекъснем гледането на текста, аргументите се повтарят и е очевидно, че няма да да намерим общо решение. Взех думата само за да обърна внимание, че това е спецификата на Вашето мислене. За Вас застъпникът е купувач на гласове, за Вас адвокатът в един наказателен процес не е защитник на граждански права, той е човек, който шиканира процеса. Вие стигнахте до извратености да създавате служебни адвокати, как ги нарекохте – запасни адвокати, запасни офицери! А сега създавате резервни застъпници. Разбирате ли, лицето, натоварено

чете СРС-тата. Това е Ваш манталитет. Затова взех думата. Знам, че доведохте спора дотам, че аргументите нямат никакво значение. Това е Вашият манталитет, той се прояви в специализираните съдилища, които нищо не докараха. Въобще ясно е, че така ще гласувате за застъпника. Вие създавате фигурата на контролирания застъпник. Това правите, господин Лазаров. Това е моята реплика към Вас. Ще кажа само две изречения. Предварителното обявяване на застъпниците и закрепостяването им по секционни избирателни комисии е улеснение за по-крупни изборни измами – не за конкретното купуване на избиратели, а за купуването на цели секционни избирателни комисии, улеснение, една възможност за недобросъвестни манипулатори на изборния процес. Просто Ви обръщам внимание, не че нашите предложения ще бъдат чути или възприети, но просто да сме го заявили от тази трибуна. За дуплика – господин Лазаров. На първия репликирал ме колега, в това ни е кардиналното разминаване – никъде в законите досега не е било записвано, и в действащия чл. 101, и сега, както го променяме, ама никъде не пише, че застъпниците представляват кандидатите, сега е кандидатска листа, пред гражданите. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Това наново ме навява на мисълта какво се цели и какво се е правило 20 години с тези застъпници, особено последните години. Да, пише, всеки кандидат може да има застъпници, които го подпомагат и представляват неговите интереси пред държавните органи, обществените организации и избирателните комисии, уважаеми колеги! Но никъде не пише, както спомена тук колегата, че застъпниците можели да агитират.

В това се разминаваме кардинално. За Вас застъпниците очевидно са хората, които водят едни избиратели, контролират ги как гласуват и отмятат на едни листчета. Що се отнася до втората реплика, аз няма да отговарям, само ще се запитам защо някъде в някои секции обявяват изборния резултат, и то с точност, и това политици го казват, още в 17,00 Благодарение, предполагам, на същите тези застъпници. Що се отнася до това, че, видите ли, застъпниците щели да бъдат явни, да не би 20 години да са били анонимни, да са ходили като нелегални, да са се криели с бради и с мустаци? Естествено е, че винаги са били явни и винаги са се легитимирали със своите удостоверения, назначавани от съответните избирателни комисии. Благодаря. Няма. Преминаваме към гласуване. Първо, подлагам на гласуване предложението на народния представител Яне Янев в неподкрепената от комисията част.

част. Гласували 83 народни представители: за 8, против 37, въздържали се 38. Предложението не се подкрепя. Гласуваме предложението от народните представители Христо Бисеров, Митхат Метин и Четин Казак, което комисията не подкрепя.

Сега гласуваме предложението на народния представител Мая Манолова в неподкрепената от комисията част.

Гласували 81 народни представители: за 13, против 51, въздържали се 17. Предложението не е прието. Сега гласуваме направеното редакционно предложение от госпожа Фидосова: в § 11 на окончателната редакция на комисията в буква

Поставям на гласуване предложението, направено от народния представител Михаил Миков: в т. „в” след думата „удостоверения” да се постави точка и думите „се поставя, и се добавя „в които се посочва номерът на избирателната секция, След думата „удостоверения” се поставя точка и всичко след нея отпада.

Гласували 94 народни представители: за 15, против 72, въздържали се 7. Предложението не е прието. Сега гласуваме предложението, направено от народния представител Мая Манолова, а именно в буква „г” от окончателната редакция на § 11 след думата „кметове” да се постави точка и думите „който публикува на интернет страницата си” да отпаднат.

Сега подлагам на гласуване предложението, направено от господин Бисеров, докладвано от госпожа Фидосова, а именно в т. 22 на окончателната редакция на § 11 след думата „подпечатано” се добавя „на всяка страница”, след което изречението продължава „с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря”. Гласуваме.

по доклада на комисията с гласуваните преди малко две редакционни поправки – на госпожа Фидосова и господин Бисеров.

създава се нов § 12а: „§ 12а. В чл. 36, ал. 4 се създава ново изречение: „Решението на районната или общинската избирателна комисия може да се обжалва пред Централната избирателна комисия, която се произнася незабавно.” Комисията не подкрепя предложението. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Бисеров, Метин и Казак, което комисията не подкрепя.

Точка 8 се изменя така:

Уважаеми колеги, ние ще подкрепим предложението в Допълнителния доклад с допълнителното предложение на господин Бисеров, но може би тук е моментът да направим една равносметка какво до този момент се случва с предложенията на опозицията. Имахме шест предложения – основни, ключови, изключително важни предложения, на които опозиционните партии държат. ДОКЛАДЧИК Дотук пленарната зала се произнесе по четири от тези предложения. По предложението за получаване на протоколи от секционните избирателни комисии след приемането на този текст имаме удовлетворителен резултат. По отношение участието на наблюдатели във всички фази на процеса, включително при въвеждане на данните от секционните избирателни комисии, решението е частично. По отношение на обжалване решенията на избирателните комисии – решението е частично. Тук е моментът да направя едно предложение, което касае четвъртото ни ключово условие, а именно участието на опозицията в ръководствата на избирателните комисии. Формално това не е включено в текста на чл. 36, но в Изборния кодекс това са текстовете 35, ал. 3 и 38, ал. 2 от Изборния кодекс. Предложението на опозицията за осигуряване на участие на нейни представители в ръководствата на всички секционни комисии се решава с приемането на текста, че председателят, заместник-председателят и секретарят са от различни политически сили. ГЕРБ отказва да приеме това наше предложение. Ще проследим какво ще бъде развитието по текстовете до края на Изборния кодекс. Но накрая ние ще дадем специално изявление за това кое от основните искания на опозиционните партии се е случило в промените на изборните правила, от което може да се направи извод доколко е искрена управляващата партия за осигуряването на честни парламентарни избори. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на народните представители Христо Бисеров, Митхат Метин и Четин Казак. Комисията не подкрепя

предложение от господин Бисеров, подкрепено от госпожа Фидосова, да бъде добавено „на всяка страница” – подпечатано с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. Гласуваме допълнението на текста от господин Бисеров, подкрепено от госпожа Фидосова.

се изменя така: „9. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря” И тук, госпожо председател, правя пак същото предложение за редакция след думата „подпечатано” да се добави „на всяка страница”.

се поставя запетая и се добавя „включително списъците по чл. 187, ал. 1, т. 7”. Комисията не подкрепя предложението. Има направено предложение от народния представител Георги Анастасов чл. 40 се правят следните допълнения: „1. В ал. 1 след думите „населените места” се добавя „не по-късно от три месеца преди насрочените избори или референдум”. 2. Създава се ал. 3: „(3) Всеки избирател получава при вписването си уникален идентификационен номер, предназначен единствено за употреба при провеждане на избори и референдуми, който номер се нанася на издадената му за целта избирателна карта.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя предложението. Има направено предложение от народния представител Михаил Михайлов в чл. 40 ал. 6 да се измени така: „(6) Изготвянето и промените в списъка по ал. 3 могат да се обжалват пред съответния районен съд в срок от 5 дни от съобщаването. Съдът се произнася по жалбата в срок от два дни от постъпването й в съда в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и органа по ал. 1. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 14 да бъде отхвърлен.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ние имаме предложение в рамките на § 14 – да се отстрани една непълнота в действащия Изборен кодекс по отношение на това кой изготвя така наречените „забранителни списъци”. В момента в действащия Изборен кодекс никъде не пише кой изготвя и кой предоставя на секционните избирателни комисии така наречените „забранителни списъци” по чл. 187, ал. 1, т. 7.

да се добави в чл. 40, ал. 1 от действащия кодекс, където се казва, че избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населените места, да се посочи – „включително и тези в забранителните списъци”, тъй като в момента тези списъци неизвестно как се появяват в изборния ден. Първоначалните избирателни списъци се изготвят от общинските администрации, след което те се предоставят в изборния ден на секционните комисии. Изведнъж на секционните комисии някой им предоставя и забранителни списъци, обаче няма правно основание за това кой ги изготвя и на какво основание се предоставят те. Тези списъци са много важни, защото, за разлика от всички останали, в които може да се допълва, ако избирателят се яви в изборния ден и така нататък, тези не могат да се допълват. Който попадне в такъв списък, посмъртно не може да упражни правото си на глас. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предложението, което сме направили ние – българските социалдемократи от Коалиция за България и Коалиция за България, за този уникален идентификационен номер, който да получи всеки български избирател, сме го направили много преди да се обявят официално над 700 хиляди мъртви души. Това е начин, по който ще ги елиминираме.

д-р Петър Дертлиев от тази трибуна предложи да се направи – смяна на парите, и не се прие, сега реално предлагаме същото. Всеки български избирател да се пререгистрира, да си получи собствен номер – заедно с личната карта и тази карта, която ще бъде избирателна, ще отива да гласува. Тогава тези мъртви души изчезват! Просто ги няма, защото няма как да се пререгистрират. Ще изчезнат от списъците! Тук вече въпросът е: кой от Вас иска да изчезнат и кой не иска, кой иска да останат тези над 700 хиляди мъртви гласове? Това ще се направи еднократно еднократно и оттук нататък всеки ще си го има този уникален идентификационен номер. Затова си помислете: искате ли да премахнем мъртвите души, или не искате? За това говорим.

Уважаеми колеги, темата за избирателните списъци и за тяхната адекватност е една от основните, осигуряващи честност или нечестност на изборния процес. За избирателните списъци – промените и в допълнителния, и в основния доклад, практически не става дума. Тук се прави опит поне забранителните списъци, които за първи път създадоха колосални проблеми на президентските избори, да бъдат подложени на някаква регулация. Тогава, припомням – не беше толкова отдавна, в забранителните списъци се оказаха граждани, които по закон имат право да гласуват, но поради включването им в забранителните списъци без всякакво основание това право им беше отнето. Нещо повече, до последно, до втория тур на президентските избори не можаха да се преборят с бюрокрацията и със законовите разпоредби – въпреки че имаха право да гласуват, не упражниха правото си на глас. Това е много сериозно конституционно нарушение на изборните права на гражданите. Затова, като имаме горчивия опит от президентските избори, най-нормалното е в промените на изборните правила за предстоящите парламентарни избори да направим промени, които да гарантират, че няма да има български граждани, които да не бъдат допуснати до участие в изборите без законово основание. Така че аз подкрепям предложените текстове, защото те включват следния алгоритъм: ако едно лице бъде включено в забранителен списък, то да бъде уведомено за това и да може да реагира достатъчно навреме; да докаже, че отговаря на законовите изисквания да упражни правото си на глас и в крайна сметка да бъде извадено от забранителния списък. В следващи текстове се създават определени възможности за това, но те са в изключително ограничен времеви диапазон, което поставя под въпрос дали един гражданин ще може, първо, своевременно да се информира за това, че е включен в забранителен списък. Съгласете се, че в България нямаме все още политическата култура. Един от основните ни ангажименти е в момента на обявяването на списъците да изтичаме да проверим дали сме включени в тях. Просто не го правим. А пък за забранителните списъци е трудно човек да предположи, че ако има всички основания да участва в изборите, ще бъде поради някаква грешка или недомислица лишен от това право. Така че гражданинът да се поинтересува лично дали е включен в забранителния списък, и то в определен времеви период – мисля, че в срок до три дни след обявяването на тези списъци той може да обжалва попадането си в тях, е наистина нещо, което трудно ще се случи на практика. Другата възможност, слава Богу, надявам се тя да бъде приета, ще се появи в следващите текстове – той да има възможност да обжалва това, че е включен в забранителния списък в самия изборен ден. Но тогава на неговата глава е тежестта да ходи да събира документи, че има право да гласува. Тоест трябва да доказва, че не е камила в изборния ден в кратки срокове – в рамките на часове. Дали ще успее да се снабди с тези документи, дали изобщо може да предположи на какво основание е включен в забранителния списък? Най-вероятно няма да се справи. Най-вероятно няма да може да докаже, че има право да гласува, ако поради някакво стечение на обстоятелствата това право му е отнето. Би следвало тук да се преосмисли от тези, които изобщо проявяват интерес към темата, и да се подкрепи предложението на вносителя, защото то осигурява възможност за това гражданите да бъдат достатъчно рано уведомени, че са включени в забранителните списъци за гласуване. Подробност е, че предложението на вносителя е предложение на Коалиция за България. Така или иначе то решава проблем, който е проблем на българските граждани. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на народните представители Христо Бисеров, Митхат Метин и Четин Казак. Комисията не подкрепя

не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов. Комисията не подкрепя

която не подкрепя текста на вносителя и предлага § 14 по вносител да бъде отхвърлен. Гласуваме предложение на комисията.

чл. 44 се създава нова ал. 8: „(8) Когато ръководител на дипломатическото или консулското представителство откаже да приеме заявление по ал. 2, това задължително се мотивира и отговорът се изпраща на заявителя на посочения от него адрес. Отказът може да се обжалва в 3-дневен срок от получаване на съобщението пред Централната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 който става § 13: „§ 13. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2, изречение първо се изменя така: „Български гражданин, който отговаря на условията по чл. 3, ал. 1 или 2 и желае да гласува, заявява това не по-късно от 30 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично, чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателно комисия.

Централната избирателна комисия изпраща информацията по ал. 2, изречение второ, постъпила през интернет страницата на комисията до Министерството на външните работи. Министерството на външните работи обобщава данните по отделни държави и ги изпраща до ръководителите на съответните дипломатически и консулски представителства на Република България за вписване на лицата в списъците по ал. 1. (4) Лицата, които не са вписвани в списък по ал. 1, могат да обжалват невписването им в срок до три дни от публикуването на списъка пред Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.“

Изказвания? Госпожа Манолова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Текстът, който разглеждаме се отнася до възможностите за образуване на избирателни секции в чужбина. Правя формално предложение в ал. 6 от действащия закон числото „18” да бъде заменено с числото „25”. Ще Ви обясня за какво става дума. Възможностите за създаване на избирателни секции в чужбина бяха ограничени от парламентарното мнозинство на ГЕРБ с повишаване на изискването за брой заявления за откриване на избирателна секция от 20 на 100 заявления. Нека да съм ясна, че това ограничение е проблем за българите, които живеят в европейските страни – Италия, Испания, Германия, там където в различни градове има български диаспори, но те не са до такава степен организирани, че да могат да организират подаването на 100 заявления за образуване на избирателна секция. За нашата южна съседка – Турция, това не е проблем, защото там масите са компактни и 100 заявления не са проблем за подаване преди изборния ден. Допълнително ограничение се създава и с текста, който се приема сега, в пленарната зала и ще ви обясня алгоритъмът на тези, които не са могли да го осмислят докрай. В срок не по-късно от 30 дни от изборния ден българинът, който живее в чужбина, да кажем във Франция, има право да подаде заявление за разкриване на избирателна секция в населеното място, в което живее. Това заявление може да бъде подадено лично, по пощата или по електронен път. Забележете обаче, че списъкът на избирателите, които са заявили желание да гласуват в това населено място, се обявява 18 дни преди изборния ден, а решението за разкриване на избирателни секции се взема 25 дни преди изборния ден, тоест така се създава реално законово препятствие за хората, които искат да гласуват в чужбина да го направят в населеното място, в което живеят, защото за една голяма част от тях е невъзможно специално за целта на изборите да пропътуват разстоянието от стотици километри, за да упражнят правото си на глас. Това е една техническа недомислица в текстовете на Изборния кодекс и в текстовете, които сега приемаме, което при едно разбиране от страна на парламентарното мнозинство би следвало да бъде отстранено и по този начин алгоритъмът ще е следният: до 30 дни преди изборния ден хората подават заявление, че искат да гласуват в конкретното населено място, до 25 дни преди изборния ден списъкът на желаещите, независимо дали по електронен път или по друг начин са заявили това, се публикува, българите, които живеят в чужбина, ще бъдат улеснени за създаване на избирателни секции по населените места, в които живеят. Ако наистина твърдим, че искаме повишаване на избирателната активност, включително и от активните български граждани, които живеят в чужбина, Вашето гласуване в подкрепа на моето предложение би било доказателство. Ако приемете обратното, значи вотът на хората извън граница не Ви интересува и препятствията за упражняване правото на глас от тяхна страна ще бъдат увеличени. предложението, ако видите – „25 се заменя с 30”, въобще цялата процедура по обсъждане се е случила след предложенията между първо и второ гласуване. Добре, но можехте в комисията по чл. 73 да го направите. МАЯ МАНОЛОВА: Да, можех в комисията, но там не се отнасят особено ентусиазирано към моите предложения.

„Централната избирателна комисия”, да се постави запетая и да продължи изречението „като постъпилото електронно заявление се публикува незабавно на „като постъпилото електронно заявление се публикува незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни”, тъй като в т. 1 е казано: „В ал. 1 изречение първо се изменя така”, а всъщност има две изречения. Това е техническа грешка.

Други предложения, изказвания? Господин Миков. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Правя това изказване с плахо очакване вносителите, които, както преди малко каза Мая Манолова, ограничават възможностите за участие в изборния процес на нашите съграждани, живеещи в Европа, да дадат някакъв мотив за това. Кое налага от 25 на 30 дни?! Кое налага електронната форма, която включва имейл, изпратен до съответното дипломатическо представителство, да се замени с електронно заявление? Защо хората, които живеят в чужбина, трябва да ги ограничим? Коя е причината – както във времето, така и по отношение на формата? това смачква избирателната активност, все стъпки към намаляване на избирателната активност. Знаем, че когато има по-ниска избирателна активност, много повече тежат купените и контролирани гласове. Това ли е философията на закона? Нека някой от вносителите да каже кое налага този срок от 25 да се удължава на 30 дни? Няма никакъв смисъл! Не са си счупили краката нашите съграждани в Европа да гласуват. Защо им създаваме все повече и повече затруднения? Да стане някой и да каже някакъв аргумент – удобство на администрация или някаква причина? Никой не отговаря на този въпрос. Тогава се появяват съмнения, че това се прави, за да могат по-малко хора да гласуват, респективно купените гласове да имат по-голяма относителна тежест.

тогава никой няма да гласува в чужбина. Няма да има нужда да правите секции, няма да има нужда и в дипломатическите представителства да се гласува. Да забраним гласуването в чужбина и да приключим темата, а не така с плахи стъпки да се прави това. Защо се страхувате от гласовете в чужбина? В смесените райони също да забраним гласуването, в един-два други български района да ги забраните и тогава ще спечелите изборите. Обяснете го – кое налага да ограничавате както времево, така и във формата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

Второ, не ограничаваме, а разширяваме формата, като казваме „електронно заявление чрез интернет страницата на Централната избирателна комисия”. Благодаря. Трета реплика? Няма. Дуплика Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Ципов, ако не съм чел текстовете на досега действащия закон, съм склонен да Ви повярвам.

Вместо да чета доклада, ще кажа на българите, които живеят извън граница, че

Други народни представители? Няма. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на Христо Бисеров, Митхат Метин и Четин Казак, което комисията не подкрепя.

редакционното предложение на господин Ципов, направено в залата – в § 13, т. 1, между двете изречения да се премахне точката, да се сложат запетая и съюзът текст като едно изречение. Аргументът е, че има други три изречения в действащия в момента текст. Гласуваме предложението на господин Ципов.

Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на комисията.

„Заличаване от списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 преди изборния ден Чл. 48а. (1) Списъкът по чл. 187, ал. 1, т. 7 се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от 10 дни преди изборния ден и съдържа имената на лицето, номера и адреса

(3) Заявлението се подава в срок до три дни от публикуването на списъка по ал. 1 и съдържа доказателства и документи за заличаването на лицето от списъка. (4) Кметът разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение. (5) Отказът за заличаване от списъка по ал. 1 се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред районния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване. (6) Избирател, който е заличен от списъка по ал. 1, се вписва в в избирателния списък от органите по чл. 40, ал. 1 до предаването на списъка на секционната избирателна комисия въз основа на съответното решение за заличаване от списъка. „Заличаване от списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 в изборния ден Чл. 48б. (1) Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 има право да гласува, ако представи удостоверение от общината, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка. (2) Удостоверението се издава от общината в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува. (3) След представяне на удостоверението по ал. 1 избирателят се заличава от списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на секционната избирателна по постоянния му адрес. Удостоверението се прилага към избирателния списък, като в графа „Забележки” се отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение от общинската администрация”. (4) Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се обжалва пред районната избирателна

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, дойдохме до тези текстове, за които преди малко стана дума.

Искам да обърна внимание на краткия срок, даден на засегнатото лице, което установи, че е попаднало в

са много кратък срок, като се има предвид, че се засяга основно конституционно право на българския гражданин – да гласува. Изтърваването на този срок води до тотално лишаване на съответното заинтересовано лице от упражняване на конституционното му право. За нас би било по-адекватно, като имаме предвид, че кметът се произнася незабавно, тоест няма опасност да се протака безкрайно тази процедура по обжалване, този срок да се удължи и вместо 3 дни да бъде 5 дни. Да се дадат още 2 дни допълнително. Все пак не всеки следи всеки ден интернет страницата на съответната община, за да може веднага да реагира дали е попаднал или не в този забранителен списък. Мисля, че ако

Затова е по-добре да се направят две редакционни промени – „10 дни” да стане на „20 дни” и тогава да се сложи евентуално „пет”, защото ако стане „пет”, следващото обжалване пред районния съд се сгъстява много в този 10-дневен срок. Всъщност проблемът на текста е, че десет дни преди изборите и 3-дневен срок за обжалване никой човек няма да има възможността да защити същественото право – да гласува. гласува. Ползвайки репликата, за да не правя нарочно изказване, уважаема госпожо председател, предлагам две редакционни промени: десет да стане двадесет, разбира се, господин Казак си предложи три да стане пет. Благодаря Ви. Десет в ал. 1 и подкрепяте предложението на ал. 3. Други предложения и изказвания? Госпожо Манолова,

Уважаеми колеги, ще се наложи пак да повторя, че на президентските избори десетки хиляди български граждани се оказаха неоснователно включени в забранителните списъци. Президентските избори минаха, но ние би следвало да сме си направили поуките от гафовете и фаловете, които се случиха тогава. Става дума за възможността неоснователно и незаконно български граждани да бъдат включени в забранителните списъци. Вижте какво ни предлагат въпросните текстове. Десет дни преди изборния ден списъкът на лицата, на които се забранява да гласуват на изборите, се обявява на интернет страницата на съответната община.

Естествено че може, ако е на интернет страницата на общината. Колко български граждани, в колко общини се занимават с преглед на интернет страниците на общините? Когато едно лице се ограничава в гражданските му права, особено конституционни права, то би следвало да бъде уведомено за това. Така че нормалното изречение, което би следвало да фигурира в тази алинея, е че „лицата, включени в списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 се уведомяват за това.” Лицата, които се включват в забранителните списъци, се уведомяват за това. Как се уведомяват? Ами както текат уведомленията в Гражданскопроцесуалния кодекс и Административнопроцесуалния кодекс, както се уведомяват – със съобщение до лицето. Тогава за тях възниква възможността, вече може в 3-дневен срок да обжалват. Първо да докажат пред кмета, че неоснователно са включени в този списък и при евентуален отказ да го обжалват. Представете си, госпожо Караянчева, защото Вие проявявате интерес към темата, че случайно се окажете включена в забранителния списък. Нека си признаем честно, ако искате ще дам примера и със себе си, че дори и ние, които се занимаваме с законотворчество, няма да проверим десет дни преди изборния ден дали не сме на интернет страницата на общината със забрана да гласуваме, защото знаем, че сме изрядни български граждани и това няма как да ни се случи. Пропускаме това или някой се сеща да ни каже четири дни по-късно, че ни има на този списък – случайно го видял. Пропуснали сме срока да искаме да бъдем включени.

Тук проблемът обаче е, че нито Вие, нито аз, нито общинската администрация знаят на какво основание ние сме включени в този списък, защото в списъка не се посочва основанието. Примерно Караянчева е лишена поради

Възможността Вие или аз да попаднем в този списък и поради недоглеждане или за умишлени действия на администрацията остава. Тогава ние с Вас в изборния ден ние няма как да се снабдим с доказателство, че имаме право да упражним правото си на глас. Така че просто гледаме как протича изборния ден и не можем да упражним правото си на глас. Тази моя пледоария намира своето основание в това, което се случи на президентските избори, на които до края на деня хиляди български граждани не можаха да разберат защо са включени в забранителните списъци. Те и до ден-днешен не го знаят. Това е проблемът. Затова, когато се ограничава конституционно право на един гражданин да гласува, трябва да му се даде възможност

В Правната комисия. Има общ законопроект, има срокове за внасяне на предложения, има допълнителен доклад. Никъде няма подобно предложение. Мисля, че не трябва да правим прецеденти от това, че допуснах, госпожо Манолова, по предходния параграф предложения по ал. 6, което не бяхте направили по съответния ред, за да злоупотребявате сега с право и да правите изказване по всеки един текст. Нали самата Вие казахте, че ние сме законотворци. От Вашето изказване останах с впечатлението, че сме вменяеми.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Манолова, трудно ми беше да устоя, макар че обещах да не излизам днес да Ви правя реплика.

Има само два варианти за президентските избори, госпожо Манолова, да попаднете в списъка по Конституция и те са: или едно лице да е невменяемо, а при Вас мисля, че квалификацията трябва да бъде непоправимост. Вторият вариант е да изтърпявате наказание „лишаване от свобода” в съответните места за изтърпяване на наказание. Това са само двата варианта по Конституция и по разпоредбите на Изборния кодекс, в който лицата фигурират в този списък при парламентарни, президентски и евро избори. Цитирахте пет пъти президентските избори. При местните избори има и още една хипотеза – тя е по отношение на лицата, които не отговарят на изискването за уседналост. Така че като говорите от трибуната, моля Ви имайте предвид, Вие сте юрист, какво пише в Конституцията, какво пише и в разпоредбите на досега действащите и продължаващи да действат текстове на Изборния кодекс. Няма как да уведомяваме нито едните – тези, които са поставени под запрещение, нито тези, които изтърпяват наказание „лишаване от свобода”. Всеки български гражданин е длъжен да следи, когато се публикува избирателният списък, да си направи проверка и да види фигурира ли там, не фигурира ли, има ли нещо, което трябва да се коригира? В добавка, тъй наречения „забранителен”, който под забранителен списък не съществува като термин в изборното законодателство, ние създадохме допълнителна възможност и този списък да се публикува. Така че дори и лицата, които имат опасност да попаднат в списъка само на тези две основания за трите национални избори, на третото основание – и за местни избори, да могат и от местата за изтърпяване на наказание, и от вкъщи да си проверят. Ако фигурират без основание, те да поискат съответно да бъдат коригирани. Благодаря, госпожо председател. решението е да им изпращаме уведомления. Особено, когато се касае за граждани, които излежават наказание „лишаване от свобода” или са под запрещение в психиатрично заведение, това важи в най-голяма степен. степен. Когато искаме да се сме най-прозрачни и уведомени всички, както се качват проекти за нормативни актове, както се качват решения на изпълнителната власт, на общинските съвети начинът да се качат на дадената интернет страница, където всеки 24 часа в денонощието безплатно, по всяко време, отвсякъде може да се провери наличието на име в даден списък. Това е начинът. Какво ще стане, когато на деветия ден, или един ден преди изборите някой получи уведомление? Ще може ли да отреагира? Няма да може да отреагира. Знаем, че маса хора не живеят на адресите си, камо ли да търсим някой в Централния софийски затвор или в дадената психиатрия!

Това е най-бързият и най-ефикасен начин на оповестяване на дадено обстоятелство. Благодаря Ви. Направете справка с доклада, защото нямате предложения по тези текстове. Имате предложения до чл. 47.

Кой е вменяем и кой не е – в крайна сметка хората ще дадат тази оценка след няколко месеца! Това, което би следвало да правим като народни представители, е да се учим от собствените си грешки. Наложително би следвало да се поучите не от грешката, а от огромния фал, който допуснахте по време на президентските избори, когато лишихте десетки хиляди граждани – не такива, които са в психиатриите, и не такива, които излежават наказание „лишаване от свобода”, а нормални български граждани с конституционно право да гласуват. Лишихте от възможността да упражнят правото си на глас! Това, слава Богу, беше преди година и половина и хората го помнят. А Вие сте забравили

Искра Фидосова.) Няма никаква разлика при поставянето на ограничения пред гражданите при президентските и при изборите за народни представители.

Когато едно лице се включва в забранителен списък, то би следвало да има възможността достатъчно навреме да реагира. Това че продължавате да се инатите и не правите извод от хаоса, който сътворихте на президентските избори, в крайна сметка си е Ваш проблем. Подобен хаос се очертава и на предстоящите парламентарни избори. Не само в този текст и в други текстове.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Колегите, които говориха преди мен, се позоваваха на Конституцията и на законите. Аз искам да се позова на друг нормативен акт силата на закон – Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. В него се казва, че от трибуната не могат да се отправят обидни квалификации.

Вие нямате право свободно да решавате как да реагирате. Правилникът, който има силата на закон, казва как се реагира, когато се отправят обидни думи от трибуната. Там са изредени изчерпателно при това.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще помоля за малко внимание, защото ще дам конкретен пример, който обосновава предложението на моята колежка Манолова. Ще помоля, госпожо председател, наистина да намерите начин съобразно предложенията, които е направила колежката Манолова, това да бъде включено. Примерът, колеги, е следният и става въпрос за президентските избори от 2011 г. Знаете, че в тогавашния вариант на Изборен кодекс беше разрешено български граждани, които се намират на територията на страни от Европейския съюз и не само там, да заявят до съответното българско посолство по съответния ред своето присъствие на съответната територия, където е посолството, и да бъдат вписани в списъците за гласуване за президентските избори и на това основание да бъдат отписани от списъците в

българското посолство в продължение на няколко часа се генерират едно след друго 3200 заявления – около 3200 заявления. Забележете, са концентрирани с постоянен адрес – половината от малки населени места от община Карлово, а другата половина – от малки населени места в община Видин. Това, разбира се, е предизвикало съмнения у българския посланик и екипа му и проверили дали всичко отговаря на истината, дали е спазена процедурата. Процедурата е била спазена, били са попълнени с химикал, с различен почерк. Единствената грешка била, че са били не в PDF формат, а са били в JPG формат, както е повелявало изискването на избирателната комисия. Тъй като българските посолства не са разследващи органи, българският посланик е помолил български студенти да проверят поне 30 адреса и да призоват гражданите, които са посочили свои настоящи адреси в съответните квартали на тази голяма европейска столица, да приканят тези наши съграждани да подадат заявленията си в съответния формат. Оказало се, че на посочените адреси в съответната столица няма такива български граждани. Нашият посланик е предприел действия и е уведомил главния прокурор. В задачата се пита: как ние като законодатели ще пресечем такъв тип престъпления в огромни размери? Най-вероятно това се е разразило на президентските избори в много други столици на Европа и не само, където се оказало, че хиляди и десетки хиляди наши съграждани не се намериха в списъците за президентските избори в България? Затова е нашата отговорност. Щом ще има списък, за този списък трябва да има съответната реакция, за да може човекът, който не е предприел такива действия, да си защити своите конституционни права и да участва в изборите. Това е конкретен пример.

БИСЕРОВ (ДПС): Госпожо председател, извинявайте, ако не съм реагирал достатъчно бързо. Колеги, искам да обърна внимание само на едно обстоятелство. Това е много добре, че списъкът се публикува

на осмия ден трябва да се снабдиш с доказателства и документи, които оспорват това. Разбирате ли, че това е невъзможно. Колегата Четин Казак предложи да има петдневен срок. Аз се питам защо трябва да има някакъв срок, за да можеш да реагираш и да защитиш правата си? Госпожо Фидосова, питам защо трябва да има такъв тридневен срок от обявяването на списъка, за да си защитиш правата?

Защо „не”? Защо? Разбирате ли, отговорете ми защо да не мога на осмия ден да си поискам възстановяване на правата?

Уважаема госпожо председател, обръщам се към Вас, и като човек, който е психиатър. Не може по този начин да се говори в една парламентарна зала

госпожа Манолова трябва да бъде обиждана като невменяема – аз съм психиатър и виждам, че си е съвсем вменяема. (Силен шум и реплики.) Не съм й личен психиатър, но въпросът е,

Трябва да се уважават инвалиди, психично болни като всеки един български гражданин. Може ли да се говорят тук такива неща?! Просто е безумие. Това е наглост, която наистина трябва да бъде наказана. (Силен шум

Моля, страстите да бъдат успокоени. Господин Терзийски има думата. Радвам се, че с интерес и добро настроение приемате моето включване. За съжаление, отсъствах една седмица по тежки лични причини, но това няма да ми пречи вече да се включа. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да разгледаме съвсем коректно чистата технология на текстовете, които разглеждаме. Предвидено е до десет дни преди изборния ден да се публикува този

възможността си да гласуваш. Имаш право да обжалваш това, примерно, несправедливо или некоректно да си изключен в този списък – с писмено заявление до кмета на кмета на общината или кмета на района. Три дни, в които ти трябва да вземаш доказателството, което ти е необходимо, и да подадеш това писмено заявление. Давате ли си сметка, че това практически е абсолютно невъзможно? Дори да приемам, че българските граждани ще висят в интернет и ще чакат точката на публикуване на този списък, те трябва да имат три дни възможността да реагират. Ето защо, първо, подкрепям редакционното предложение срокът да бъде увеличен на двадесет дни. Второ, предлагам друго редакционно предложение, където „до три дни от публикуването” да бъде заменено с „до три дни преди изборния ден”. Каква е логиката? Процесът на обжалване на подаването на това заявление води до незабавен отговор от страна на кмета, 24-часов срок за обжалване пред съда и още 24-часов срок за произнасяне, което означава, че три дни преди изборния ден са достатъчни, за да се мине процедурата по обжалването. И тогава е коректно. В целия този срок, примерно, от двадесетия ден до третия ден преди изборите тези граждани, които неправомерно да лишени от правото си да гласуват, да могат да защитят своето право. Разгледайте предложението чисто технически, а не от позиция на политически инат или политическа агресивност, или арогантност. Чисто технически, защото в крайна сметка нали този Изборен кодекс има за цел да даде възможност да се проведат коректни избори и да се даде възможност на българските граждани коректно да подадат своя глас и той да бъде коректно отчетен? Благодаря Ви.

ал. 3. Първото по време е на господин Казак, подкрепено от господин Миков, вместо „до три дни” заявлението за обжалване да бъде „до пет дни”. Гласуваме предложението в зала на господин Казак, подкрепено от господин Миков.

Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да Ви обърна внимание, че моето предложение е все пак най-отдалечено от това, което бяха направили колегите. Срокът, който остава е най-дълъг за обжалване, след това пред съда и за предаване на вече окончателния, забранителен списък на секционната комисия. Той е най-разумният срок по отношение на цялата последваща административна процедура, така че това е минималното нещо, което може да направите, ако искате все пак малко от малко да защитите правото и възможността на гражданите, които са били ощетени, да могат да обжалват. Прегласуване.

Стенографирано е, точно го има в стенограмата, коректно ще бъде изписано.

Възможно е в изборния ден да търсиш възможността да възстановиш правото си да гласуваш, както и на следващия ден, а в същото време в този член поставяте едно наистина безумно ограничение. Има една процедура по обжалването – процедурата процедурата трае относително три дни, затова Ви предлагам три дни преди изборния ден. Защо трябва да бъде три дни след публикуването и да вкарвате всички български граждани в едно постоянно следене на интернет страницата, защото нали разбирате, че не може да хванеш точно мига, в който е публикувано?

Тук става въпрос за тези, които може погрешка или неоснователно, или чрез зла умисъл да са вкарани в тези списъци. Те трябва да имат възможността да защитят правото си по един технически възможен начин, а Вие ги лишавате от това. Вие им отнемате техническата възможност това нещо да го направят и къде е логиката да не го приемате не мога нито аз, нито вярвам българските граждани да го приемат.

Преминаваме към предложенията по ал. 1. Господин Миков предложи в ал. 1 „не по-късно от 10 дни” да бъде „не по-късно от 20 дни”. Нали така, господин Миков? Вместо 10 да бъдат 20, подкрепиха го някои от по-късно изказалите се. Гласуваме предложението на господин Миков.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, крайна е упоритостта, с която поддържате едно затрудняване на хората да образуват избирателни секции в чужбина. Сега тези чисто технологични въпроси, в които имат време, или поне да задължим администрацията – това предлагам в този текст

план, по който да намалите избирателната активност. Подходете един път нестандартно и премахнете тези очаквания и неверие на хората в честността на изборите. Става въпрос за абсолютни детайли и цялата упоритост, с която държите на тези детайли, укрепва подозренията във Вас. Укрепва ги! Какво пречи тези списъци, които отнемат съществени права, да бъдат публикувани 20 дни преди изборите? Ако ги публикувате предния ден и дадете три дни за обжалване, изборите ще са минали. Премахнете тези подозрения към Вашия подход за провеждане на избори. Това е големият проблем на Политическа партия ГЕРБ. Другото са технологии. Когато Вие така упорито по такива детайли държите – затруднения за създаване на секции в чужбина, затруднения за човек, когато неоснователно е изключен, да защити същественото си право да гласува, няма друг извод, освен че го правите упорито и нарочно, за да отнемате избирателни права и да ограничавате избирателна активност. Дори да не е това същинската Ви цел, друг извод не може да има. Дайте сигнал, дайте знак на хората, че нямате такава цел.

Сега гласуваме окончателната редакция на § 14 по доклада на комисията.

СТОЯНОВА: Гласуваме направеното от господин Ципов процедурно предложение.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Екатерина Михайлова, което комисията не подкрепя.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 20 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 48а и чл. 48б. Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията § 20 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в членове 48а и 48б.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Това практически е единственият текст в Изборния кодекс, който се отнася конкретно до избирателните списъци, но както се вижда от предложението на Правната комисия, и той няма да бъде подкрепен. Аз всъщност съм съгласна с това становище на Правната комисия, но подчертавам, че по отношение на избирателните списъци за следващите парламентарни избори няма да има никаква промяна. фактът, че при наскоро проведения референдум така и не се намери логично обяснение за нарастване на избирателите в избирателните списъци. Какво се Какво се случи при обявяването на избирателните списъци за референдума? ГРАО изпадна в следното противоречие – обяви официално, че е починалите български граждани са 130 хиляди, 101 хиляди български граждани са навършили 18 години и са придобили избирателни права. Тоест ако следваме нормалната логика, би следвало броят на избирателите в избирателните списъци да намалее с около 30 хиляди избиратели, но той по сравними данни с президентските избори се увеличава със 75 хиляди избиратели. Фактът, че в него фигурират граждани на по 120, по 150 и нагоре години беше потвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството и е само екзотика към общия проблем с избирателните списъци. Ако се направи изчисление на продължителността на живота на българите спрямо избирателните списъци, ще се окаже, че тя е наистина изключително висока. Даже една от хвалбите на премиера Борисов, че продължителността на живота в България по време на управлението на ГЕРБ се е увеличила, ще се окаже истина. Нещо повече, ако проследим избирателните списъци, ще се окаже, че гражданите в България направо са безсмъртни. За целите на изборите хората в България са безсмъртни! Те продължават да бъдат включени в избирателните списъци и да участват в гласуването. Затова имаше очакване да се направи някаква стъпка към прочистване на избирателните списъци. Забележете, има законово изискване от избирателните списъци да се заличат българските граждани, които до 60 дни преди изборния ден са напуснали страната. Този параграф се занимава именно с въпросния текст, но както се оказа на референдума, това Министерството на вътрешните работи не е подало информация за български граждани, които 60 дни преди изборния ден са напуснали страната. Така в списъците се включват и живи, и умрели, и напуснали страната, и живеещи в чужбина, и всички останали. Подчертавам, че невключването в избирателния списък не е основание дадено лице да бъде лишено от избирателно право. Основание едно лице да бъде лишено от избирателно право е включването му в забранителния списък, по отношение на който дебатирахме допреди малко. Раздутите избирателни списъци са един от инструментите за колосални изборни измами. Става дума не просто за умрелите български граждани, а за мъртвите души, които не гласуват на избори, но които, предвид възможностите на Изборния кодекс, гласуват наужким, тоест, не гласуват, но вотът им се отчита. Това би било невъзможно, ако списъците са с една идея по-адекватни и в тях не се включват десетки български граждани, които или са починали, Това е едно от шестте изисквания на опозицията към изборните промени, на което мнозинството не обръща никакво внимание. То обаче не е просто прищявка на опозицията, а проблем, а проблем, подет и поставен от гражданското общество, неправителствените организации, който ни кара да очакваме, че с тези раздути избирателни списъци и на следващите избори ще има предпоставки за изборни измами. Реплики? Господин Казак – първа реплика.

за използване списъци на лицата, напуснали страната. Министерството на вътрешните работи не е в състояние да представи достоверни данни кои лица са напуснали страната повече от два месеца преди насрочване на изборите. на изборите. Участието на Министерството на вътрешните работи в този процес само обърква нещата. Вместо да помогнат на ГРАО и на Национална база данни „Население”

не отразява всички напуснали страната, от друга страна, отразява някои напуснали страната, но след това върнали се по друг начин, тяхното връщане не е било регистрирано, защото ако са напуснали по граница, която е извън Европейския съюз, те биват регистрирани, но ако се върнат през граница със страна – членка на Европейския съюз, тяхното връщане не се отразява и изведнъж те попадат в списъка на невъзвръщенците и в забранителния списък. Ето защо Ви приканвам да коригирате позицията си за неподкрепа становището на комисията.

Уважаеми господин Казак, факт е и стана известно на българските граждани, че в сравнение с данните от преброяването, избирателните списъци включват 1 милион повече български граждани. В сравнение с данните на Националния статистически институт от месец септември миналата година, данните за лицата, включени в избирателните списъци за референдума, са с 800 хил. души повече. между броя на избирателите на президентските избори и на референдума е в полза на референдума. Избирателите са се увеличили със 75 хил. души, при положение че българската нация се топи и броят на починалите е по-голям от броя на навършилите 18 години. Тези необясними факти не намериха своето логично обяснение от ресорния министър госпожа Лиляна Павлова. Текстът тук е поне някаква сламка, че при по-добро желание от МВР от избирателните списъци би могло поне да бъдат изключени гражданите, напуснали страната до 60 дни преди изборния ден. Колкото и да са непълни тези данни, всяко намаляване на избирателните списъци би било в полза за честността на изборите. Пак повтарям: невключването на даден гражданин в избирателния списък не го лишава от право да гласува. Ако в изборния ден гражданинът се завърне в страната и представи документ за самоличност – лична карта, няма никакъв проблем да бъде дописан и да упражни правото си на глас. Драмата е, ако гражданинът бъде включен в забранителния списък, но този текст не предвижда такава възможност. Хайде да не създаваме алиби на управляващите, че нямат никаква възможност да направят даже минимална корекция в избирателните списъци, а да остане поне този ангажимент за МВР. Иначе преди следващите избори пак ще питаме

които се случват и в самия изборен ден, и след това при отчитането на резултатите. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Споделям тревогата на госпожа Манолова, тя не е неоснователна. ми се обаче, че не това е решението. Участието на МВР в този процес води само до допълнителни проблеми, вместо да решава някакви.

местоположението, дали гражданите са починали или не – оттам идват мъртвите души и несъответствията между действително живеещите в страната и тези, които се водят в избирателни списъци. Министерството на вътрешните работи, откакто сме член на Европейския съюз, не може да помогне на ГРАО в това отношение, защото не може да представи достоверни и изчерпателни списъци на напусналите страната

Неслучайно е предложението МВР да отпадне изобщо от процеса, тъй като то не е в състояние и не е представило и списъка за референдума. То не може да го представи, не може да представи достоверен списък. Ако искаме да решим проблема с избирателните списъци и с мъртвите души, ние трябва да се концентрираме в системата на ГРАО, по която тя изготвя списъците. списъците. Например за мъртвите души в списъците МВР няма никакво отношение, защото никой не е задължен да уведоми МВР, че някой е починал в чужбина. За мен проблемът мъртви души е раздут. За избирателните списъци той разбира се, е реален, той е тревожен и потенциално създава предпоставки за манипулации, за дописване, за дописване, за използване на тези лица за манипулиране на вота. Но МВР е последната спасителна сламка, която може да бъде използвана. е последната институция, която може да помогне в това отношение. Напротив, доказано е, че МВР само създава проблеми и то може само да ощети някого неправомерно, вместо да помогне на някого да упражни своето конституционно право. По данни от МВР могат да бъдат ощетени именно тези лица, за които Вие споменахте. Именно заради тях, госпожо Манолова, заради МВР, хора са били лишени от правото да гласуват на президентските избори. Точно заради МВР и участието на МВР в процеса, тъй като по данни на МВР те са били включени в забранителните списъци. Точно заради МВР всички хора се включват в забранителния списък. Те са били включени и за президентските избори. И затова много от тях не са могли да гласуват – именно заради намесата на МВР в изготвянето на списъците. Ако оставим единствено ГРАО да изготви списъците, поне този проблем няма да го има. И отделно трябва да се заемем спешно с решаването на проблемите

Няма. Други желаещи за изказване? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Христо Бисеров, Митхат Метин и Четин Казак, което комисията не подкрепя.

Гласували 80 народни представители: за 76, против 4, въздържали се няма. Предложението е прието.

Това предложение касае чл. 60, който въвежда европейска уседналост за участие в изборите за Европейски парламент. За нас недопустима и противоконституционна разпоредба. Не може българските граждани да се делят на български граждани европейци и български граждани неевропейци. Всеки български гражданин е гражданин на Европейския съюз. Пише го в основополагащите договори. Всеки гражданин на страна членка е гражданин на Европейския съюз, независимо дали живее в Австралия, в Америка или в Монголия. Той е европейски гражданин. Като европейски гражданин той трябва да има право да гласува тогава, когато се решава за органа, наречен Европейски парламент, който решава проблемите на целия Европейски съюз на всички европейски граждани. Той има право да гласува за някого, който ще решава проблеми, които го касаят и него, тъй като той е европейски гражданин.

Гласуваме предложението на народните представители Бисеров, Метин и Казак, което комисията не подкрепя.

Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на комисията за нов § 16.

Господин Казак. Благодаря. Отново чл. 64 – уседналост за местни избори. Противоконституционен текст според нас, независимо че Конституционният съд не защити духа и буквата на Конституцията. Надяваме се в един бъдещ състав на Конституционния съд това да бъде сторено. Преди това имате последния шанс да го сторите – да отмените уседналостта за местни избори. Благодаря.

22а: „§ 22а. В чл. 67, ал. 3 думите „актуализирани прогнозни данни, предоставени от Националния статистически институт на база резултатите от последното преброяване на населението” да се заменят с „данни, предоставени от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 17: „§ 17. В чл. 67, ал. 3 думите „актуализирани прогнозни” се заличават.”

Гласували 77 народни представители: за 3, против 70, въздържали се 4. Предложението не е прието. Сега гласуваме новия § 17 в редакцията на комисията по доклада.

гласуване предложението на комисията

чл. 72 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 6: „(6) В градовете не се допуска образуване на избирателни секции извън квартала, където е адресната регистрация по постоянен адрес на избирателите от съответната секция.” 2. Алинеи 6-9 се преномерират съответно.” Комисията не подкрепя

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Бисеров, Метин и Казак, което комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 18 в редакцията по доклада.

Секции извън страната се образуват само в държавите – членки на Европейския съюз.”; б) навсякъде в чл. 74 след думата „държава” се поставя тире и се добавя думата „членка”; в) алинеи 2, 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 3, 4, 5 и 6;

Решенията на Централната избирателна комисия могат да се обжалват пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок от три дни от обявяването им.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! С текстовете, които ще бъдат подложени след малко на гласуване, се създават допълнителни ограничения пред българските граждани да упражнят правото си на глас. Става дума за начина, по който се образуват избирателните секции в чужбина. Подобни предложения правихме и при приемането на Изборния кодекс – те бяха факт при изборното законодателство преди ГЕРБ. А именно – една по-широка възможност за българите, които живеят в чужбина, да упражнят правото си на глас чрез създаване на избирателни секции в населените места с по-големи български диаспори. Подчертавам, че тези текстове не се отнасят до Република Турция, където българите са компактно населени и няма проблем да съберат 20-100-200 или 500 заявления с искане да гласуват в изборния ден. Става дума за българите във Франция, Италия, Испания, Германия и за тяхната възможност да гласуват в населените места, в които има големи български диаспори. Нашето предложение е да са необходими 20 заявления за разкриване на избирателна секция. Напомням, че в предишни текстове направихме абсурдно предложението – със 100 заявления да бъдат открити избирателни секции, поради едно несъответствие, което ГЕРБ не пожела да отстрани (между различните срокове), а именно българите, които живеят в чужбина, могат да подадат заявление за гласуване и за създаване на избирателна секция в тяхното населено място в срок до 30 дни преди изборния ден. Ръководителят на съответното дипломатическо или консулско представителство се произнася за създаването на избирателна секция в населеното място 21 дни преди изборния ден, а списъците на българските граждани, които са поискали да гласуват в това населено място, се обявяват 18 дни преди изборния ден. Напомням, че хората имат право да поискат лично – писмено до съответното представителство и по електронен път, да бъдат създадени избирателни секции, което е нормално, за да бъде улеснено събирането на този висок на този висок праг от 100 заявления. Поне списъкът с подалите заявления да бъде публикуван преди решението за създаване на избирателна секция. Освен това се отхвърля и предложението на Синята коалиция – решението за създаване на избирателни секции да подлежи на обжалване. Забележете, че ГЕРБ иска да има последната дума и при определяне на избирателните секции. Преди два текста бе отхвърлено предложението на ДПС съдът да се произнася срещу решението на кметовете за образуване на избирателните секции. Тоест те имат самоволното право да правят секции където поискат и областният управител, особено в случаите, при които е със същата политическа принадлежност (разбирайте ГЕРБ с кмета), не променя даже абсурдни кметски решения за създаване на избирателни секции. Тоест има тенденция при промените на изборното законодателство да се ограничи гласуването, избирателната активност, включително с ограничаване на възможността за създаване на избирателни секции и в чужбина, и със ситуирането на избирателните секции произволно, по прищявка на кмет или областен управител, без съдът да може да се произнесе по този важен за хората акт. Няма. Други желаещи за изказване? Няма. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на народния представител Петър Хлебаров, което комисията не подкрепя.

комисията не подкрепя. Гласували 76 народни представители: за 2, против 60, въздържали се 14. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Екатерина Михайлова, което комисията не подкрепя.

(ДПС): Уважаема госпожо председател, правя процедурно предложение за прегласуване, тъй като като предложението на госпожа Екатерина Михайлова е коректно. То касае възможността да се обжалват решенията на дипломатическите представителства за откриване на секции. не си спомням някъде да има възможност да се обжалват тези решения, а те са много важни. Въпреки че може да са налице законовите изисквания и условия за разкриване на секция, по някаква причина ако дипломатическото ни представителство откаже или не разкрие такава секция, никой не може да обжалва. За мен това е недопустимо, защото неразкриването на избирателна секция някъде в чужбина лишава съответните наши български граждани, които биха желали да гласуват там, от тяхното конституционно право. Мисля, че неслучайно госпожа Екатерина Михайлова е предложила съвсем коректно този текст. Призовавам Ви да го подкрепите. Благодаря.

Изказвания? Господин Казак. (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Тук отново се касае за обжалване на решението на дипломатическото ни представителство – да разкрие или да не разкрие секция, когато има повече от 1000 заявили желанието си да гласуват

Иначе не сме направили нищо! Напълно коректно предложение! Съжалявам, че я няма госпожа Михайлова, за да си го защити. Благодаря.

Няма. Гласуваме предложението на народния представител Мая Манолова, което комисията не подкрепя.

По § 26 има предложение на народния представител Георги Анастасов. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 26 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията.

след думите „съдържащ имената”, думите „единния граждански номер” се заличават и се заменят с думите „уникалния идентификационен номер”. Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Пак се връщам на този идентификационен номер (единен). С него единственото, което искаме да направим, е да отстраним тези над 700 хил. мъртви души, за да пререгистрираме всички хора.

хиляди. Не мога да разбера защо Вие не го искате. Досега не чух нито един мотив защо не се иска този номер да бъде въведен еднократно и всеки български гражданин да го има? Това означава пререгистрация. Пак обяснявам. Ако беше направено през 1990 г., ако бяха сменени парите, тогава нямаше да има куфарчета, нямаше външнотърговските предприятия да бъдат източени.

И ако сега послушате, ще изчезнат мъртвите души. Само че Вие не искате да се махнат. Вие искате да съществуват. Всеки, който има мнозинство, иска да съществуват. Иначе по друг начин няма как да се решат.

Оттеглям това предложение – да не се гласува, защото веднъж е отхвърлено, но ще остане в аналите, че ние сме поискали пререгистрация на всички български избиратели, за да изчезнат мъртвите души. Само че Вие не го искате. Вас Ви е страх от това.

Изказвания? Няма. Гласуваме § 19 със съдържание и номерация по доклада на комисията.

Предложение на народните представители Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат нови параграфи 20, 21 и 22: „§ 20. В чл. 84, ал. 4, т. 5 след думата „сметка” се добавя „след решението за създаване на коалицията”.

Изказвания? Няма. Гласуваме новите параграфи с номера 20, 21 и 22.

ал. 2: „(2) Всяка партия, коалиция и инициативен комитет, които участват в изборите и нямат свой представител в ЦИК, имат право да регистрират към Централната избирателна комисия по един свой застъпник не по-късно от 30 дни преди изборите.” 2. Останалите алинеи се преномерират. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Яне Янев и група народни представители: Към § 28, т. 4: текстът на предложената ал. 8 на чл. 101 се заменя със следния текст: „(8) Когато едно лице бъде регистрирано като застъпник от повече от една политическа партия, коалиция от партии или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на Фидосова, Ципов, Радев, Лазаров. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 24: § 24. § 24: § 24. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Кандидатските листи на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват интересите им пред държавните органи, обществените организации и избирателните комисии.” 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.” 3. В ал. 3 думите „кандидатите, включени в една кандидатска листа, включително кандидатите за кметове, издигнати от” се заменят с „кандидатските листи за общински съветници и за кметове на”, а думите „на двама застъпници” се заменят с „един застъпник”. 4. Създават се ал. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11: 11: „(4) Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция от партии и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. (5) Застъпниците се регистрират до изборния ден по предложение, подписано от представляващия партията или представляващите коалицията от партии лица или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато предложението се подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. (6) Застъпникът предава удостоверението си на секционната избирателна комисия, която проверява данните в него и го прилага към списъка за вписване на застъпниците. Удостоверението е неразделна част от списъка. (7) Имената и единният граждански номер на застъпника се вписват от секционната избирателна комисия в списъка за вписване на застъпниците, след което застъпникът се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря. (8) Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа в една избирателна секция. Избирателната секция, посочена в удостоверението на застъпника, не може да се променя. (9) За застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода. (10) Всяка партия, коалиция от партии и инициативен комитет може да регистрира допълнително застъпници, които да заместят застъпници по ал. 5. Общият брой на допълнителните застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция от партии и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район. Допълнително регистрираният застъпник замества застъпник, когато не се яви в изборния ден или когато има предложение за заместване, направено от партия, коалиция от партии или инициативен комитет преди изборния ден или в изборния ден. Районната, съответно общинската избирателна комисия издава удостоверение на допълнително регистрирания застъпник, в което вписва имената на заместения и отбелязва, че удостоверението на заместения застъпник се обезсилва. (11) Алинеи 1-10 се прилагат и за застъпниците извън страната.”

Заповядайте, господин Анастасов.

Тук също не мога да схвана Вашата логика защо отхвърляте да има застъпници в Централната избирателна комисия на партиите, които не са парламентарно представени? Защо Ви е страх тези застъпници да ги включите, за да наблюдават дали са честни изборите и дали честно Централната избирателна комисия, респективно компютърният център правилно отразява резултатите от избора? Нима е страшно вътре да участват? Нима когато участват в районните избирателни комисии,

За тези, които не са разбрали предложението, обяснявам: на последните избори са участвали 24 коалиции и партии 24, от които 6 партии са имали право да участват в Централната избирателна комисия. Тоест само 18 застъпници и те ще пречат?

Други народни представители? Няма. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на господин Анастасов, което комисията не подкрепя.

Гласуваме предложението на Яне Янев и група народни представители, което комисията не подкрепя.

ден.” 3. В ал. 3 думите „кандидатите, включени в една кандидатска листа, включително кандидатите за кметове, издигнати от” се заменят с „кандидатските листи за общински съветници и за кметове на”, а думите „на двама застъпници” се заменят с „един застъпник”.

В т. 3 думите „на двама застъпници” трябва да станат само „двама застъпници”, а в ал. 10, третото изречение думите „замества застъпник, когато” да стане „замества застъпник, който”. Подлагам на гласуване поотделно – в т. 3 вместо „на двама застъпници” да стане само „двама застъпници”. Чисто редакционни са предложенията. Биха могли да бъдат оправени и във финалните текстове, но за повече яснота е по-добре да ги гласуваме.

„замества застъпник, когато” да стане „замества застъпник, който”. Гласуваме редакционното предложение

след думата „надвишава броя” се заменят с думите „надвишава удвоения брой”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров. Комисията подкрепя предложението.

В избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция от партии и инициативен комитет. (2) Общият брой на представителите на партия, коалиция от партии и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. (3) Всяка партия, коалиция от партии или инициативен комитет изготвя списък с имената, и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. (4) Списъкът по ал. 3 се подписва и предава до изборния ден на районните, съответно общинските избирателни комисии в съответния изборен район от представляващия партията или представляващите коалицията от партии лица или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато предложението се подава от упълномощени лица се представя и съответното пълномощно. (5) Районните, съответно общинските избирателни комисии публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. данни. (6) Представителят на партия, коалиция от партии и инициативен комитет се легитимира с издаденото му пълномощно. Имената, единният граждански номер, номера и датата на пълномощното на представителя на партията, коалицията от партии или инициативен комитет се вписват от секционната избирателна комисия в списъка за вписване на представителите. Този списък се подписва от председателя и секретаря. (7) Представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Представителите, които носят отличителни знаци извън одобрените от Централната избирателна комисия, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се обжалва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! С ал. 5 на този член продължава опитът на управляващите да контролират целия процес. Ясно е, че трябва да бъде въведен ред в регистрирането на застъпници, в регистрирането на политически представители, че техният брой трябва да бъде ограничен. По тези теми между парламентарните групи имаше консенсус. Желанието предварително публично да бъдат оповестени както имената на застъпниците, които са закрепостени с определени секции, така и в ал. 5, имената на политическите представители на партиите, говори само за едно – желанието на управляващите да контролират и ЦИК-овете, и застъпниците по секции, и политическите пълномощници на партиите. Това не е параноя.

част от тях, особено на такива, които са на държавна служба, се е наложило да се оттеглят от участие в изборите. Не е в интерес на честността на вота представителите на партиите, които се регистрират в Районната избирателна комисия, да бъдат публично обявявани, предвид възможността те да бъдат контролирани, да бъдат натискани и да се прави опит да се влияе върху тях предварително, какъвто е случаят и със застъпниците. Изключвам управляващите и казвам: всяка недобросъвестна организация, която има интерес от това да контролира изборите и да използва всякакви методи и средства, ще може да се информира изцяло кои са лицата, които в един избирателен район ще бъдат ангажирани с изборния процес. Имената на членовете на ЦИК-овете, застъпниците по секции и забележете – и политическите представители. Идеята да се сложи ред в регистрирането на застъпниците и на представителите на партиите беше да се избегне възможността от купуване на гласове и контрол на вота. Сега с тези текстове се създава възможност за контрол върху застъпниците и върху представителите с всички уродливи форми, на които сме били свидетели до този момент – натиск, заплашване, изнудване, купуване, провокиране и прочие. Извинявайте, защо е нужен този текст? текст? Уважаема госпожо председател, правя формално предложение за отпадане на ал. 5 от този текст по съображенията, които развих. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на народните

на гласуване отпадането на алинея 5 от предложението на комисията – това, което госпожа Манолова предложи току-що в залата. Гласуваме предложението на госпожа Манолова.

към което се прилага списък с имената, единния граждански номер и пълномощните на упълномощените членове или на изрично упълномощените представители на организацията. (2) Заявлението и списъкът се подписват и предават Централната избирателна комисия от представляващия съответната регистрирана неправителствена организация

на искане от Министерството на външните работи, към което се прилага списък с имената им. (5) Списъкът с имената на представителите, съответно упълномощените членове или изрично упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели, се публикува на интернет страницата на комисията при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. данни. (6) Наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение. Наблюдателят представя удостоверението си на секционната избирателна комисия, която проверява данните в него и ги вписва в списъка за вписване на наблюдателите. Този списък се подписва от председателя и секретаря. (7) В случаите по чл. 20а от регистрираните като наблюдатели за съответния вид избор български неправителствени организации може да присъства не повече от по един наблюдател. (8) Наблюдателите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън одобрените от Централната избирателна комисия, се отстраняват от избирателната секция с решение на Решението може да се обжалва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. (9) За дейността си наблюдателите не могат да получават възнаграждение от партии, коалиции от партии, инициативни комитети и техните кандидати.”

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! С този текст, който регламентира участието на наблюдатели в изборния процес, продължава опитът на управляващата партия да наложи пълен контрол върху всички субекти в процеса. (Реплики.) Да, трябва да има правила за регистрация на застъпници, на политически представители и на наблюдатели, но абсолютно излишно публичното обявяване имената на всички наблюдатели, както е напълно излишно, приетото за представителите на политическите партии, които не са закрепостени към определена секция – да бъде отбелязвано кой политически представител коя секция е посетил, тоест упълномощаваме хора, които да следят за честността на вота, и във всяка една секция, в която влязат, първата работа на секционната комисия е да отбележи кой е влязъл, кога е влязъл и какво е правил.

деня се легитимират с удостоверението, и всеки който е влязъл? Защо трябва предварително да обявиш списъците на представителите и на наблюдателите? Ако някой ми направи реплика за някои от неправителствените организации – ще се наложи и аз да кажа някои неща, но за сега се въздържам от този коментар, който е извън рамките на обсъждания текст. Просто искам да кажа, че прекаленият контрол и информираност на управляващите за всички, които са свързани с изборите, предполага не особено чисти намерения за въздействие върху тях. Благодаря.

Кандидатите за общински съветници, които заемат държавна служба, задължително ползват отпуск за дните, през които в работно време участват в мероприятия на предизборната кампания.” 3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5. 4. Досегашната ал. 5 стават ал. 6 и в нея думите „ал.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Не подкрепяме този текст, защото следва наистина кандидатите за изборни длъжности, които са държавни служители, да преценят необходимостта да участват в предизборната кампания и да не им се създават възможности за влияние чрез позицията, която заемат, върху избирателите и върху предизборния процес. Досегашният ред, който караше участниците и кандидатите за публични изборни длъжности да излязат в служебен отпуск за времето на предизборната агитация, сега се променя, като се заменя с ангажимента да ползват отпуск само в дните, в които са ангажирани с мероприятия по предизборната кампания. Това е некоректно, защото косвено създава възможности лицата, които са кандидати, чрез държавната служба, която упражняват, да влияят върху гражданите в определена посока за предстоящите избори. тези текстове и текстовете, които не забраниха ясно предизборната агитация във всички държавни учреждения, създават възможности за неправомерно използване на властта за влияние върху избирателите в предизборната кампания. не подкрепяме този текст и смятаме, че досегашният ред беше по-справедлив и осигуряваше повече обективност на изборния процес.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Не знам от какво е продиктувано разграничението между кандидатите – тези които, се кандидатират за общински съветници, да бъдат третирани по-различен начин от всички останали!? Мисля, че те имат право да участват изцяло в предизборната кампания наравно с всички останали?! Защо само за тях да има такова изключение – само в дните, когато участват в мероприятия на предизборната кампания тогава да ползват отпуск? Мисля, че кандидатите за общински съветници участват пълноценно в предизборната кампания, заедно с всички останали кандидати – за кметове на населени места, за кметове на общини. Те трябва да разясняват всеки ден по време на предизборната кампания и да участват в предизборните мероприятията. Затова този параграф трябва да бъде отхвърлен според мен. Благодаря. Други изказвания? Господин Терзийски. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Виждам логиката, която сте включили в предложените тестове и не мога да проумея какъв юридически гений е предложил такива безумни, технически неизпълними предложения. Каква е логиката на този тест? Логиката на този текст е да се вмени задължение на кандидата, когато той участва в кампанията чрез службата, която заема, чрез длъжността, която заема, да не може да влияе на изборния процес. Тук виждам едно неясно предложение, което сте включили, че на практика е абсолютно неизпълнимо – задължително ползват отпуск за дните, през които в работно време участват в мероприятие на предизборната кампания.

акъла – един директор на НАП нима всеки ден, когато отиват при него граждани, в разговорите с тях той не участва пряко в предизборната кампания? Нима не може да им повлияе?! Защо предлагате такива абсолютно технически неизпълними и безумни текстове? (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Давам Ви един пример. Той няма да отиде на площада да се среща с хората, а те отиват при него в кабинета му и той реално не участва в предизборната кампания.

в такива дебри, които видяхме по времето на президентските и местните избори? (Шум и реплики.) Не мога да разбера защо от залата има толкова арогантни подхвърляния и забележки,

забележки по отношение на това, което създавате като безумие в този текст.

Няма. Гласуваме новите параграфи 29 и 30, съгласно предложението на комисията по Основния доклад.

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Мая Манолова и група народни представители за нов § 32а, което комисията не подкрепя. Гласуваме предложение неподкрепено от комисията.

Комисията предлага да се създадат нови § 31 и 32: „§ 31. В чл. 125 ал. 7 се изменя така: „(7) Решението на общинската избирателна комисия по ал. 6 може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му. Централната избирателна комисия се произнася в срок до 24 часа от постъпване на жалбата с решение, което не подлежи на обжалване.” „§ 32. В чл. 126 се правят следните изменения: 1. В ал. 1, т. 5 буква „в” се отменя. 2. В ал. 3 числото „32” се заменя с

По същество изцяло нова редакция на § 7, след като сме го гласували него, значи § 31 е гласуван и сега гласуваме § 32.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за прегласуване. В бързината изтървахме един важен текст, а именно ал. 3.

в текста на вносителя има една ал. 3, която трябва да остане,

предприятия и търговски дружества с държавно и общинско участие. Ако го отхвърлите, това означава, че разрешавате тази агитация. Не вярвам това да е Вашето желание, иначе ще стане скандал. Затова правя предложение за прегласуване. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

доклада на стр. 48 по § 33 – комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 33 по вносител да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 4

за да не се връщаме и да водим дебат, иначе трябва да ми направите процедурно предложение това нещо да отпадне и да го отлагаме във времето. Затова някакви 5 10 минути мисля, че няма да ни сбъркат. Така че, господин Ципов, продължете. ЦИПОВ: Предложение на народните представители Бисеров, Метин и Казак по § 35: В чл. 133, ал. 2 се създава ново изречение: „При необходимост и ако се осигури превод, на предизборни събрания и митинги може да се ползват и други езици, освен българския.”

неаргументирани, измислени доводи, Вие удължавате отвъд решението на Народното събрание времето за пленарно заседание. В 19,00 ч., след многократно удължаване на работното време, Вие трябваше да ударите камбаната. Това заседание оттук нататък вече се провежда против решението на Народното събрание и Вие, ако продължите заседанието, ще нарушите решение на Народното събрание. Обръщам Ви сериозно внимание, Вие сте председател на Народното събрание, Вие трябва да следите за това Народното събрание да спазва своите решения. Обръщам Ви внимание по начина на водене да прекратите незабавно заседанието и да го подновите утре в 9,00 ч. Благодаря. Благодаря, господин Казак. Ще прекратя заседанието след като си направя самокритика, тъй като обърках § 33, чл. 133, чл. 33, ал. 3.